Предлагам точка шеста – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите, внесен от Министерския съвет, да стане първа точка за днешното заседание – 5 юли 2019 г. Точка девета – Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно актуалното състояние на системата на здравеопазването в Северозападна България, с вносител Даниела Дариткова, да стане съответно точка втора за днешното заседание – 5 юли 2019 г. Предлагам изслушването на министъра да се проведе в рамките на парламентарния контрол. Веднага след като приключим точка първа, ще започне изслушването и парламентарният контрол. Моля, режим на гласуване.

То е от заместник-председателя на парламентарната група на „БСП за България“ господин Драгомир Стойнев: „Уважаема госпожо Председател, на 2 юли 2019 г. Общото събрание на парламентарната група на „БСП за България“ гласува промени в ръководството на парламентарната група, както следва: Освобождава Антон Кутев като заместник-председател и член на ръководството. Освобождава Кристиан Вигенин като секретар и член на ръководството. Избира Пенчо Милков, Димитър Данчев и Александър Симов за секретари на парламентарната група. На основание чл. 14, ал. 2 от Правилника, моля промените да бъдат отразени в регистъра на Народното събрание.“

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г. На свое заседание, проведено на 26 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма – госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър, и госпожа Екатерина Дацова – директор дирекция „Управление на морските плажове“. Законопроектът беше представен от госпожа Георгиева, която посочи, че с него се цели създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж, като цялостната уредба трябва да е в специален закон, и допълни, че включването на процедурите по възлагане на концесия за услуга на морски плаж в обхвата на Закона за концесиите влиза в противоречие с чл. 10, т. 8 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, поради което е необходимо да бъде създаден режим за възлагане на концесия на морските плажове в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Тя отбеляза, че транспонирайки Директива 2014/23/ЕС в българското законодателство чрез Закона за концесиите, законодателят приравнява концесиите без трансграничен интерес с концесии с трансграничен интерес, чиято прогнозна стойност е над 5 548 000 евро. Предлага се концесиите да се отдават и контролират по улеснени правила и при гъвкаво национално законодателство. Госпожа Георгиева акцентира върху специалните закони, уреждащи концесиите, чийто обект е изключителна държавна собственост, и допълни, че точно поради специфичния предмет и съсредоточаването на обществения интерес се налага концесиите за морските плажове да бъдат уредени в специален закон, а именно в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Със Законопроекта се предлагат промени, засягащи възлагането на концесия, които се доближават максимално до правилата, разписани в Закона за концесиите, но съобразени със специфичните задължителни дейности по морските плажове и предоставянето на допълнителни услуги. С новия § 4 и с изменението на § 5 се цели преодоляване на законодателната празнота и уреждане на преходните периоди, в които е прието решение за откриване на процедура по реда на отменената Глава „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за възлагане на концесии за морски плажове до влизането в сила на този закон. С настоящия законопроект се регулира сключването на договор за концесия за услуга на морски плаж, неговото изпълнение, изменение и прекратяване, както и сключването на договор с подизпълнител. Регламентира се и дейността по контрола по начин, който позволява ефективност при отчитането на изпълнението на изискванията. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за услуга на морски плаж, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, както и за обжалването на решенията на концедента, се предвижда да се прилага Законът за концесиите. В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Крум Зарков. Господин Митев заяви, че няма да подкрепи внесения законопроект, като добави, че няма нужда от създаването на специален ред за възлагане на концесия на морските плажове. Господин Зарков посочи, че ще подкрепи внесения Законопроект поради създалия се правен вакуум след решението на Върховния административен съд, но отбеляза, че липсва устойчивост в правната уредба по отношение на възлагането на концесия на морските плажове.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

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет На извънредно заседание, проведено на 2 юли 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г. В заседанието на Комисията взеха участие госпожа Николина Ангелкова – министър на туризма, и госпожа Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерството на туризма. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Ангелкова. Със Законопроекта се цели създаването на цялостна уредба на концесиите за морските плажове, като материята бъде включена в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, по аналогия със специфичната уредба в Закона за водите и в Закона за подземните богатства.

548 000 евро. Концесиите за морските плажове не биха могли да достигнат до такава сума. Поради това се предлага концесиите да се отдават и контролират по улеснени правила и при гъвкаво национално законодателство. Със Законопроекта се предлагат промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, засягащи възлагането на концесия на морски плажове, които се доближават максимално до правилата, разписани в Закона за концесиите, но съобразени със специфичните задължителни дейности по морските плажове и предоставянето на допълнителни услуги. Регламентира се и дейността по контрола по начин, който позволява ефективност при отчитането на изпълнението на изискванията. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за услуга на морски плаж, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, както и за обжалването на решенията на концедента, се предвижда да се прилага Законът за концесиите. С предложените промени се цели и преодоляване на законодателната празнота и уреждане на преходните периоди, в които е прието решение за откриване на процедура по реда на отменената Глава втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за възлагане на концесии за морски плажове до влизането в сила на този закон. В хода на дискусията от страна на изказалите се народни представители бе изразена принципна подкрепа за Законопроекта, като същевременно бяха поставени и редица въпроси, на които отговориха представителите на Министерството на туризма. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа „за“, без „против” и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ненков. С Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32. На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма – министър Николина Ангелкова, и Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“. Законопроектът бе представен от министър Николина Ангелкова. Според вносителя целта на предложения законопроект е създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж; постигането на пълно съответствие с Директива 2014/23/ЕС; преодоляване преодоляване на празноти и пропуски в Закона за концесиите; облекчение на административната тежест и създаване на възможност срокът на процедурите да бъде намален. Морските плажове попадат в изключенията по чл. 10, т. 8 от Директива 2014/23/ЕС, където изрично е посочено за кои услуги не се прилага последната. Включването на процедурите по възлагане на концесия за услуга на морски плаж в Закона за концесиите влиза в противоречие с чл. 10, т. 8 от Директива 2014/23/ЕС и затова е предложена препратка в Закона за концесиите към Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. В тази връзка се предлага създаването на нови разпоредби в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, като в нова глава „Възлагане на концесия за морски плаж“ са разписани нормите за условията за провеждане на открита процедура за определяне на концесионер; обектите, подлежащи на концесия; изисквания към концесионера; задълженията на министъра на туризма и на Министерски съвет в процеса; действията на Комисията за организацията и провеждането на откритата процедура; изисквания към документацията за концесия на морски плаж; правила за приключване или прекратяване на процедурата по концесиониране; изисквания към съдържанието на концесионния договор. В други нови глави са разписани разпоредбите за изпълнение на концесионния договор; договора за подизпълнение; изменението и прекратяването на концесионния договор; текущия контрол по изпълнението на сключените концесионни договори. В Законопроекта е предвидено четиридесет на сто от сумата на концесионното възнаграждение и четиридесет на сто от наемната цена да постъпват като приход по бюджета на Министерството на туризма. Очаква се настоящата промяна в нормативната уредба да създаде трайна бизнес среда и да бъде предпоставка за увеличаване на инвестициите в сектора „Туризъм“. Към Законопроекта е приложена частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки. В последвалата дискусия народните представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“ поставиха въпросите за категоризацията на плажовете, за цените на другите услуги по Черноморието, за общия брой на плажовете и отдадените под наем и концесия; за проблемите досега в процеса на концесионирането, за причините за слабия туристически сезон 2019 г. Народният представител Станислав Владимиров постави въпроса за ръста на туристите по Черноморието през последните години. Народният представител Димитър Бойчев изрази становище за необходимостта от категоризация на плажовете с оглед определяне на диференцирани цени с оглед атрактивността на плажовете. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ – 11 гласа, „против“ – 1 глас и „въздържал се“ – 3 гласа Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното СТАНОВИЩЕ:

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, темата не е нова за нас от „Атака“. Последното издание беше през 2014 – 2015 г., когато ние поддържахме тази позиция, която в момента се предлага да бъде възприета. Тогава и с нашите огромни усилия и, мисля, благодарение най-вече на нашата позиция беше променен процентът в разполагаемата и запазена част на морските брегове по плажовете. И от 80% свободната зона стана 50%, доколкото се спазва, разбира се, с огромни проблеми, но все пак много забележки могат да бъдат направени в тази връзка, но това беше тогава голям успех. Жалко е, че тогава не можа да бъде въведено сега предлаганото положение, защото много от проблемите, които съществуват в момента с цени, с уродливи явления, с любопитни случаи, пресата гърми, телевизиите показват цени, баснословни суми за шезлонг, за чадър. Ако тогава държавата си беше здраво влязла в ролята, както това сега се предлага – да стопанисва и да се грижи за този свой актив, разбира се, нямаше да бъде така. Защото щеше да има контролни механизми – започва се с тях и в предлагания закон, и всичко това, което днес регламентираме, нямаше да остане на произвола на знайни и незнайни общински съвети и кметове, неясни общински съветници, сили, на някои от които това е, общо взето, една от последните мутренски територии, която е останала в страната и от която те трябва да бъдат изчистени. Това може да стане само с правилото: „повече държава“. И тук нашата позиция не е била случайна. Ние от „Атака“ винаги сме заявявали: „повече, повече държава“ в противовес на онова либералническо и много фатално за всички нас, българите, послание от началото на прехода: „по-малко държава“. Въпросът е силно идеологически – става въпрос за базисни виждания и понятия, въпрос на избор – доколко обществото ефективно чрез най-силния механизъм лостовете на държавата, ще може да въздейства върху обществените отношения. По този начин и в тази връзка ние не можем да оставим нещата на самотек. Те бяха такива до този момент. Затова имаше плажове, които оставаха без концесионери, затова имаше войни между концесионери, войни между потребители и концесионери, затова се стигна до състоянието и положението, в което се намираме в настоящия момент. Но така е. предлагаме и даваме решение, от 15 години сме заявявали наши позиции, минава време, отначало тези наши послания, тези наши виждания се посрещат на нож. Виждате, идва на нашето, случва се. Благодаря Ви, госпожо Министър, за Вашите усилия в тази насока. Знаем, че не Ви беше лесно в това отношение. И сега има обструкции, и сега има опити нещата да останат същите, но се надявам днес пленарната зала да преодолее и да решим още един проблем пред държавата, защото от всички национални богатства и активи много малко ни останаха. Българските плажове са тези малко активи, които все още са ни останали. Хайде да се вземем в ръце и да се държим по отношение на тях като добри стопани. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Шопов. Реплики? Не виждам. Заповядайте, господин Бойчев, за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги, ние ще подкрепим така направените промени в Закона. Те са в контекста на изискванията на Директивата, както и да се направи един по-гъвкав режим за отдаване на плажовете на концесия. Според мен има нещо много важно, което допълнително трябва да се вкара в Закона, и това е категоризацията на плажовете. Какво имам предвид? В нашето Черноморие има обособени около 270 плажа, от които около 144 са дадени под форма на концесии и под наем. Според мен, ако не се направи категоризацията, тези плажове ще останат пак толкова, които са дадени под някаква форма, а другите, които не са дадени, пак няма да се дадат. Какво имам предвид? В момента ценообразуването на плажовете е под една формула, мисълта ми е, че ценообразуването е еднакво за всички плажове. Дали са атрактивни или са плажове, които се намират на не толкова атрактивни места, формулата, по която се ценообразуват, е еднаква. Предлагаме на Министерството на помисли в тази посока да се направи, за да има много по-гъвкав режим при отдаването и да има възможност много повече плажове да се отдадат под концесия, да се направи категоризация, за да може, пак казвам, да има различно ценообразуване, защото е ясно, че има атрактивни плажове. Тези, които се намират в туристическите комплекси, тези, които се намират на територията на черноморските големи градове, те са по-атрактивни и, естествено, те са дадени и пак ще се дадат. Но плажове, които се намират на по-неатрактивни места, с това ценообразуване според мен няма как да се дадат, затова че това е много важно да се направят различни категории плажове и оттам възможността да има различно ценообразуване. Искам да обърна внимание и на още един момент, който според нас е важен. Аз съм представител на Черноморски регион и пред мен са заявявали кметовете желанието си да вземат плажовете и под някаква форма да ги стопанисват – дали на концесия, дали под наем, но съответно те са поставени наравно с всички други участници към този момент и нямат възможност да вземат плажовете, така че според мен е важно да се помисли и в тази посока, защото има кметове, които имат, пак казвам, заявили са желание да стопанисват черноморските плажове. плажове. В момента акцентът и по медиите и това, което гледаме, е различно ценообразуване, различно предлагане на шезлонги и на чадъри и съответно те не кореспондират с цената на леглото примерно в съответните региони. Аз мога да Ви дам един много добър пример от община Бургас, която стопанисваше четири години Централния плаж на Бургас. Услугата „шезлонг и чадър“ беше абсолютно безплатна, естествено, общината можеше да си го позволи. Много добре поддържан плаж, просто наистина плаж за пример. Цялата възможност, която се дава да се поставят обекти, които да акумулират икономически приходи, беше заета със спортни съоръжения, в смисъл, че тази ивица, която се стопанисваше от община Бургас, не акумулираше никакви икономически приходи, а беше изключително в добра

и много по-гъвкаво могат да управляват плажовете. Затова искам да обърна внимание на Министерството наистина да се помисли в тази посока, защото черноморските общини са общини с възможности и гъвкаво могат да управляват ресурсите. Естествено, плажовете са един от важните елементи в нашия летен туристически продукт, който предлагаме. Благодаря за вниманието. Ние ще подкрепим на първо четене промените, но обръщаме внимание на тези акценти, които, според нас, са важни и трябва да се направят. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Костадинов.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, уважаема госпожо Председател на Народното събрание! Преди повече от 20 години една група социолози – колеги от Университета, правехме едно маркетингово изследване с много голяма амбиция и хъс за потребителските нагласи, за потребителската култура, маркетингово изследване за Черноморското крайбрежие. И знаете, винаги покрай изследванията формалната част на въпроса, когато си включен в този поток, научаваш и неофициална информация. Тогава, преди двадесет и няколко години, разбрахме нещо много интересно. Беше доста отдавна. Тогава пак имаше период, в който щяха да се дават на концесия плажове. Мисля, че ставаше въпрос за „Слънчев бряг“. И от дума на дума на чаша безалкохолно или бира с местните хора дълго преди да свърши концесията разбрахме, че Централната част на въпросния плаж е за едни момчета, Северната част е за други, а Южната е за трети момчета. Това сме го пропуснали, ние се занимавахме с маркетинг. Оказа се, след като излязоха конкурсите, че това е вярно – тези хора са знаели какво се случва. Оказа се, че много сериозни компании с опит в морското концесиониране от Смолян, София и Самоков тогава имаха честта да стопанисват тези плажове на концесия. Колеги, повече от 20 години по-късно разбрах, пак случайно, без да се интересувам, че ситуацията е същата. Тя не се е променила, само че в един момент има окрупняване… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, много е шумно в залата. Моля Ви да запазите тишина! ...Госпожо Министър, благодаря Ви, за предварителната среща с нашата парламентарна група. Полагате много големи усилия. Никой министър до момента по този начин не е подхождал към нас като опозиция. Ще Ви подкрепяме във всяко едно действие, но искам да Ви кажа, че, знаете метафората, ако преди години гущерът си е късал опашката, това, колеги, е било, когато гущерчето е било малко. Вече е дракон, който поглъща цели сектори от икономиката, включително и вчерашното гласуване. Госпожо Министър, колеги, ако не променим радикално и драматично принципа на управление и стопанисване на нещо, което е изключителна държавна собственост, а ние им учредяваме чрез концесията частни права за дълъг период от време, България ще изчезне от картата на туризма. Не знам какво да направим. Нека да го мислим, нека да мислим и на второ четене – да премахнем концесионирането на плажовете, да го дадем на общините. Не може да учредяваме върху изключителна държавна собственост частни вещни права за дълъг период от време, при положение че инвестицията не е толкова голяма. Едно е да имаш концесия за подземни богатства, второ е да е имаш концесия за добив на петрол, газ, а друго е да твърдиш, че ти трябва концесионер за чадъри и шезлонги, защото България ще загуби. Тя вече губи конкурентни предимства, дори работи в жестока конкуренция. Само на час път със самолет и на два часа път с автомобил има райски кътчета, госпожо Министър, в които няма бележка за 11,50 лв. за бутилка минерална вода. Само на час път със самолет! Нямаме право това, което природата е дала на страната ни, да го харчим, защото според мен всички зависимости от натрупването на капитала от началото на демократичните времена в България са се проектирали и са проектирани малко по-разширени в туризма на България. Знам, че събирате около 18 млн. лв. по мой спомен от концесионни договори, такси и вноски на годишна база от Черноморието. Да, но от другата страна стоят няколко милиарда приходи. Държавата трябва да реши важни ли са ѝ тези 18 млн. лв. или са ѝ важни повече няколкото милиарда, за които аз твърдя, че ако заедно намерим добрите решения, могат да станат в пъти повече. Това е конкурентното предимство на България, което ние харчим не знам в чия полза обаче.

към изключителната държавна собственост и това, което България има, няма да стигнем доникъде. В същото време считам, че не е работа на Министерството на туризма, госпожо Министър, в средата на сезона – през месец юли, първо, да се събирате и да мислите как да спасим сезона. Сезонът замина! Второ, няма как да правите проверки на хора с договори и да ги питате защо са им толкова ниски цените, след като техните вноски към държавата са доста високи. Ще Ви дам пример – гледах го по медиите, споделеното от няколко ползватели на плажове за големината на вноската и това, което дължат за сезона. В една свободна пазарна икономика никой контролен орган не може да проверява защо ти е толкова висока цената. В заключение да Ви кажа – абсолютно съм убеден, че пазарът ще подреди цените и там, където са високи, ще станат ниски, защото ще има конкуренция. Обаче, колеги, госпожо Министър, уважаеми народни представители, докато умните се наумуват, лудите ще се налудуват. Всеки си мисли, че може от 20 години назад да изкара едни бързи пари през лятото на гърба на туристите, но това вече започва да става на гърба на държавата. Ако не вземем радикални мерки, включително да не се концесионира, а да се сключват договори под контрола на общините, които устойчиво да управляват, държавата да спазва и контролира как те управляват тези територии, смятам, че България ще е в началото на огромна загуба на конкурентно предимство. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Имаме ли реплики? реплики? Заповядайте, господин Данчев.

пропуснахте може би да споменете във Вашето изказване, за което бих искал да Ви обърна внимание, е, че извън всичко това, което казахте, което, разбира се, е вярно и адмирирам във всяка една точка, е, че този закон, който разглеждаме днес, се променя всъщност за 13-и път за последните няколко години. Всеки закон, както знаете, трябва да урежда трайни обществени отношения. Питаме се какви са тези трайни обществени отношения, които се променят буквално по няколко пъти в годината. Разбира се, резултатите, за които говорихте и Вие, не са закъснели. Няма как да очакваме от бизнеса всяка година да се преориентира с по няколко промени в този закон. Само преди две седмици ние променихме Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и едни от членовете, които сега отново ще разглеждаме в този законопроект, са променени и редактирани няколко пъти в Комисията по регионална политика и в момента, както знаете, върху тях има наложено вето на Президента. е във връзка с това, което казахте, господин Костадинов, че плажът е ключът към летния туризъм, ключът към качеството и цената, която заплащаме за туристическата услуга по летните ни морски курорти. Затова когато тези плажове са мръсни, шумни, пренаселени, когато цените върху тях са непосилни за обикновения човек в нашата страна, за обикновения турист, тогава няма как да очакваме, че 5-звездните хотели

Обръщам внимание, че пропуснахте да споменете, че тази тема е от особен интерес и ще бъде под засилен контрол и наблюдение от страна на европейските органи. Защото освен всичко друго, плажната ивица се явява и външна граница на Европейския съюз. Благодаря Ви.

Когато и ние сме били на власт, не сме намерили най-правилните решения. Това трябва да кажем ясно, честно и отговорно. Имали сме възможност да решаваме този въпрос, но не сме излезли от този поток на мислене, който 20 години ни води към едни и същи резултати. Моя Моя работа като член на опозицията е да критикувам действията на министъра, обаче е и наша работа да подкрепим всички разумни неща, които можем в момента заедно да направим. Ние тук се въздържаме по конкретните промени, но такива промени трябват, за да решим сега частично въпроса. Искам да помислим сериозно и на второ четене, а защо не и при следваща ревизия как да излезем от този модел. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Други изказвания? Процедура – госпожо Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за писмени предложения по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерския съвет на 9 май 2019 г., да бъде удължен със седем Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз се радвам, че все пак водим една продуктивна дискусия, тъй като отдаването на черноморските плажове и изобщо управлението на нашето Черноморско крайбрежие винаги е пораждало и е било повод за сериозни дискусии. Факт е и това, което преждеговорившите казаха, наистина има своето основание. Вярно е, че необходимият баланс и конкурентната среда, в която се намираме, безспорно играе голямо значение и е много трудно, въпреки сериозните усилия, които полага и Министерството на туризма, и изобщо държавата. Все по-трудно ще бъде да сме наистина конкурентни поради това, че хората могат свободно да пътуват навсякъде. С развитието особено на инфраструктурата, естествено, става още по-лесно един потребител да търси различни варианти за своето прекарване по време на летните отпуски. Факт е обаче, че държавата полага огромни усилия. Самият факт, че в момента има Министерството на туризма – нещо, което в годините нямаше, показва волята на държавата този сектор да бъде приоритетен. В унисон с това, което казвам, е и Законопроектът. Той цели именно по-гъвкава политика и дава възможност на Министерството на туризма да бъде по-гъвкаво от гледна точка на предоставянето на концесии за услуги за черноморските плажове.

Има закони примерно Законът за ползването на минералните води, който е специализиран и е специално именно в тази насока; има Закон също за подземните богатства, който е специализиран по отношение на даването на концесии на тези природни богатства. Точно затова смятам и ще подкрепим Законопроекта, защото той от гледна точка на целесъобразност търси този необходим властови ресурс към Министерството на туризма – да бъде по-гъвкаво и да може много по-лесно в следващите месеци, месеци, ако щете, да стартира и довърши тези концесии, за които говоря, за да не стане така, че в един момент да се окажат редица плажове, както колегата Бойчев каза преди малко, които да бъдат нестопанисвани. Това респективно означава разходи за държавата. Точно обратното – разходите трябва да бъдат не за сметка на държавата, а за тези, които ще концесионират, а пък държавата да прибира приходи от това нещо, като запазва и необходимия баланс, все пак да има свободни зони и така нататък – това, за което винаги се е борила. Колегата Костадинов каза и аз вярвам, че в

принадлежностите или услугите, които предоставят те, в крайна сметка ако нямат потребители, няма абсолютно никакво значение, нито ще спечелят от тази си дейност.

нито пък представляват някакъв интерес за националната сигурност. Смятам, че за плажовете Министерството на туризма трябва да бъде по-гъвкаво и в по-съкратени срокове. Чисто юридически има и въпроси, възникнали с правен вакуум от гледна точка на концесии и процедури, които висят във въздуха, за които няма и ред, по който да бъдат довършени. Така че мисля, че Законопроектът е в правилната посока. Естествено, сигурно има какво да се желае между първо и второ гласуване, така че се надявам, така както започна продуктивната дискусия днес, такова е и желанието на колегите и в Комисията, да подкрепят Закона, да продължи, така че да се опитаме да направим един добре работещ закон,

на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г. Гласували

Декларация от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – заповядайте, господин Манев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За мен е чест днес от името на Политическа партия ГЕРБ да честитя професионалния празник на служителите на Министерството на вътрешните работи. Днес не е обикновен професионален празник за Министерството на вътрешните работи – днес се навършват 140 години от неговото създаване. Днес всички онези момчета и момичета, служещи на България сега и преди, и във времето, които 365 дни в годината, 7 дни в седмицата, по 24 часа на денонощие се грижат за спокойствието на всички български граждани. ние трябва да уважим техния труд с едно огромно благодаря и да им напомним, че тяхната служба в името на България е дълг и призвание! Да благодарим на техните семейства, които се лишават от тяхното присъствие и … Поне да запазим тишина в тяхна чест, защото за всеки от нас в залата, в семействата си, в родните си градове, по родните си места идва момент, в който разчита на тези момчета, на тези момичета и на тези служители. И ако днес ние тук не можем да покажем уважение към тях, не зная на какво разчитаме. Затова от името на Политическа партия ГЕРБ и от свое име искам да Ви благодаря и да Ви кажа, че изпитвам огромен респект към Вашата работа. Имам честта да Ви наричам колеги и за мен това е изключително важно. Благодаря Ви, колеги, че сте на своя пост дори и в момента. Благодаря! (Ръкопляскания.)

Искам да Ви благодаря за продуктивната дискусия и за подкрепата на първо четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за концесиите в частта за управлението и стопанисването на морските плажове. Изключително подкрепям всеки един от Вашите коментари. Именно вчера, след като всъщност проведохме поредната среща с представителите и на концесионерите, и на целия сектор на хотелиери и ресторантьори, които отговарят за предлагането на добър и качествен туристически продукт, се обединихме не само около идеята да стартираме един по-сериозен и стратегически дебат за цялостното развитие на българското Черноморие, защото не на парче отново да мислим в една посока дали трябва само да категоризираме плажовете и кои плажове, тъй като ние тази дискусия сме я обсъждали много пъти, а през призмата на това какви туристически продукти бихме искали да предлагаме по Черноморието, така че България да бъде конкурентна туристическа дестинация. Също така статутът на националните курорти е от огромно значение, защото те са имиджа на българския туризъм. Така че ще инициираме един много широк дебат с Вас, с всички заинтересовани страни и се надявам на активно участие и предложения, за да можем да начертаем стъпките, които са необходими и това каква законодателна промяна следва да се направи – в кои закони, за да не можем да работим на парче, а да имаме цялостен и устойчив подход, отчитайки това, което е направено през годините. Да, факт е, че има много проблеми, но факт е, че и много се направи. Това, което е важно, e да намерим баланса, за да имаме конкурентното и правилното развитие на българския туристически продукт по Черноморието, защото много ме е яд, когато виждам цялата тази негативна кампания, която изключително много се отразява на имиджа на българския туризъм. Много Ви благодаря за подкрепата и се надявам на ползотворна дискусия и предложения между първо и второ четене. Благодаря Ви. благодаря Ви, госпожо Министър. Видяхте резултата от гласуването, който регистрира подкрепата към Вас. Желаем успех! Уважаеми народни представители, в очакване сме на министъра на здравеопазването господин Ананиев ще прекъснем докато дойде. В 10,00 ч. продължаваме с изслушването на министъра на здравеопазването.